Gospođe i gospodo zastupnici! Nastavljamo sjednicu sa raspravom o - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji – drugo čitanje, P.Z. br. 647 Predlagatelj zakona je Vlada.

Ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Marina Matulović Dropulić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Kao što vidite predložili smo vam Konačni prijedlog Zakona o poticajnoj stanogradnji. U prvom čitanju jasno smo izrazili zbog čega je nužna promjena ovog zakona. Naime, glavni razlog je bio taj što jedinice lokalne samouprave više nisu mogle osigurati zemljište za izgradnju poticajne stanogradnje s kojom mi želimo nastaviti. I zbog toga predlažemo povećanje cijene zemljišta kako bi jedinice lokalne samouprave mogle kupiti zemlju po normalnim cijenama i isto tako tu zemlju dati APN-u za izgradnju stanova u poticajnoj stanogradnji. Ovdje smo dodali još jedan novi članak a to je da tamo gdje jedinica lokalne samouprave ne može ili ne želi graditi, da se može omogućiti i APN-u da može graditi i prodavati normalno te stanove. Jedna od novina je ta da susreli smo se svi zajedno sa problemom da ljudi kupe stan u poticajnoj stanogradnji i nakon toga ga odmah prodaju. I zbog toga predlažemo da se deset godina ne može prodavati taj stan odnosno ako ga netko želi prodati može ga prodat, ali mora nadoknaditi tržišnu vrijednost stana. I jedna stvar koju smo prihvatili od primjedbi koje su iznešene u ovom Saboru, to je da jedinice lokalne samouprave dobivaju komunalni doprinos, prema tome oni će dobivati taj komunalni doprinos. Ali komunalni doprinos i izgradnja komunalne infrastrukture ne može iznositi više od 20% vrijednosti stana. Znači, vrijednost POS-ovih stanova povećava se sa 910 maksimalne vrijednosti na 980 eura po metru kvadratnom što smatramo da je i dalje vrlo povoljno rješenje jer se na tržištu stanovi u tim, u takvim iznosima ne mogu kupiti. A isto tako smatramo da i kreditna sredstva koja se dodjeljuju, rokovi kreditiranja i kamate su još uvijek tako povoljni da nema nikakvog razloga da se ti stanovi i dalje ne grade. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Zdenko Antešić. Izvolite! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, uvažena gospođo ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege. Evo, kao što je gospođa ministrica u uvodnom obrazložila bitne novine ovoga zakona dakle zakon usklađuje gradnje stanova po modelu POS-a prema tržišnim uvjetima cijene zemljišta odnosno dozvoljava povećanju cijena zemljišta od 70 na 140 eura što jasno sa cijenom izgradnje će ukupno rezultirati povećanjem cijene POS-ovih stanova na negdje 980 eura. Bitna je novina koja je također po nama u redu što se jedinicama lokalne samouprave vraća 35% te cijene i također 35% cijena opremanja zemljišta infrastrukturom. Također ovo omogućava se Agenciji za promet nekretnina da kupi građevinsko zemljište ukoliko nema jedinica lokalne samouprave mogućnost odnosno želju da to učini. I utvrđeno je da komunalno opremanje zemljišta na kojem se grade stanovi ne mogu biti dakle da to opremanje ne može biti više od 20% etalonske cijene građenja. To su međutim klub SDP-a izražava rezervu prema članku 7. ovoga zakona koji govori da se zabranjuje otuđenje stanova otuđenje stanova u roku od deset godina od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji odnosno dozvoljava se iznimka kojom bi se to dozvolilo uz uvjet da se plati razlika do tržišne vrijednosti stana. Ta odredba je po nama dvojbena jer se postavlja jedno pitanje tko će utvrditi tu tržišnu vrijednost stana odnosno na koji način i u koje vrijeme će se utvrditi tržišna vrijednost stana, što ostavlja mogućnost raznih tumačenja, manipulacija itd.? Druga ozbiljna primjedba na ovaj zakon je u članku 8. koji doslovno govori ovako. Da postupci pokrenuti prema odredbama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji ako i nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga zakona, sklapanje ugovora o kupoprodaji dovršit će se po odredbama ovoga zakona. to nije, to je pravno nedopustivo jer zapravo omogućava promjenu poslovanja u toku nekoga posla, posla. Tu bi trebalo eventualno nakon ovoga staviti zarez i dopuniti ukoliko to ide u prilog kupcu. Dakle ukoliko ide u prilog kupcu. U tom slučaju bi ova odredba imala smisla, jer je jednostavno nedopustivo je da se po jednom zakonu započne neki pravni posao, da se u toku tog posla da se mijenjaju uvjeti. Evo to su dvije osnovne primjedbe koje ima klub SDP-a. O ostalom ostalom dijelu mi smatramo da ovaj zakon ima smisla i ovaj zavisno od toga kako ćemo razriješiti ova pitanja iz članka 7. i 8., mi ćemo se postaviti prilikom glasanja. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HDZ-a, poštovani zastupnik Marko Širac. Izvolite! Marko (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice, kolege i kolege zastupnici! U tržnim uvjetima prodaje stanova većina građana nije u mogućnosti steći stan u vlasništvu za potrebe stanovanja ili poboljšati kvalitetu stanovanja u postojećem stanu ili kući. Stoga je Zakonom o društveno poticajnoj stanogradnji uređena organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima koje osiguravaju jedinice lokalne samouprave i Republika Hrvatska. Prodajna cijena tih stanova znatno je niža od tržišne uz mogućnost obročne otplate pod vrlo povoljnim uvjetima. Prvenstvo kupnje imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo za potrebe svoga stanovanja te jedinice lokalne samouprave koje kupuju stanove radi davanja tog stana u najam tj. kupuju socijalne, zamjenske ili neke druge stanove. Nositelji investicijskih poslova za izgradnju i prodaju stanova agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama APN. Agencija utvrđuje provedbeni program društveno poticajne stanogradnje tzv. program POS-a u skladu sa kojim pribavlja potrebna sredstva za izgradnju stanova i kuća. U primjeni važećeg zakona uočene su određene teškoće koje je potrebno otkloniti te neke odredbe zakona dopuniti. To se prvenstveno odnosi na porast cijene stanova po ocjeni predlagatelja biti će to 7,7% jer je porasla tržišna cijena građevinskog zemljišta i do 100%. Obzirom da jedinice lokalne samouprave za provedbu programa POS-a uglavnom nemaju u vlasništvu građevinskog zemljišta potrebno je omogućiti povećanje cijena po kojima je dozvoljeno kupovati zemljište. Po Prijedlogu zakona sadašnja cijena građevinskog zemljišta sa 70 EUR-a po metru kvadratnom porasla bi na 140 EUR-a po metru kvadratnom. To će uzrokovati povećanje cijena stanova sa 910 EUR-a po kvadratnom na 980 EUR-a po metru kvadratnom. Povećanje cijene stanova po našoj ocjeni trebaju podmiriti kupci jer su na slobodnom tržištu cijene stanova iste kvalitete i do 100% veće. Povećanje cijene građevinskog zemljišta mijenjaju se važećim zakonom propisani kriteriji po kojima su jedinice lokalne samouprave učestvovale u provedbi programa POS-a. Stoga izmjenama i dopunama članka 6. i 7. važećeg zakona uređeno da će povećane troškove jedinici lokalne samouprave ako ona osigurava zemljište i podmiruje troškove uređenja komunalne infrastrukture i priključaka na komunalnu infrastrukturu podmiriti APN u visini 35% vrijednosti građevinskog zemljišta i u visini 35% vrijednosti komunalne infrastrukture i to u roku 60 dana po uplati učešća kupca. Ujedno se ukupna ulaganja u osiguranje zemljišta i komunalne infrastrukture ograničavaju na 280 EUR-a po metru kvadratnom odnosno na 40% etalonske vrijednosti stana. Izmjenama članka 13. utvrđena je mogućnost da u opravdanim slučajevima APN može kupiti građevinsko zemljište po cijeni koja ne može biti veća od 20% etalonske cijene građenja te osigurati financiranje uređenja komunalne infrastrukture pod uvjetom da ta cijena također ne može biti veća od 20% etalonske cijene građenja tj. od 280 EUR-a po metru kvadratnom. Brisanjem članka 18. sprečava se izbjegavanje tržišnoga natjecanja koje se dešavalo pri sklapanju ugovora o građenju neposrednom pogodbom sa pravnim i fizičkim osobama ovlaštenim za poslove građenja koje su osiguravale građevinsko zemljište za gradnju stanova. u takvim slučajevima postojala je mogućnost i drugih nedozvoljenih radnji isplate, isplate izvođenja radova sa stanovima, sa poslovnim prostorima tako niz drugih okolnosti koje se sad brisanjem odredbi članka 18. do kraja sprečavaju. Izmjenama članka 19. stavak 1. propisuje se da prosječna prodajna cijena stana po metru kvadratnom ne može biti veća od 980 EUR-a. Ovim odredbom osigurava se zaštita kupaca tj. građana koji po programu POS-a rješavaju životna pitanja tj. osiguravaju sebi i svojoj obitelji stan. I novim člankom 28.a određuje se da vlasnik stana koji je kupio stan po programu POS-a ne može taj stan otuđiti u roku od 10 godina od dana sklapanja ugovora. U slučaju da se odluči taj stan otuđiti dužan je APN-u platiti razliku između prodajne cijene i stvarne tržišne cijene stana u vrijeme otuđenja. Prema tome po mojoj ocjeni ta odredba je dobro formulirana jer se radi o utvrđivanju tržišne cijene na dan otuđenja. I na kraju bih istakao da provođenje ovog zakona neće zahtijevati osiguranje dodatnih sredstava u Državnom proračunu za 2007. godinu. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog zakona. Hvala. Za Klub zastupnika HNS-a poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice i pomoćnik ministrice. prvo da izrazim svoje pohvale kao što sam i prošli puta izrazila koje se odnose na onaj dio izmjena i dopuna koje se odnose na zemljište odnosno na članak 2., osnovnom tekstu članak 6. gdje se delegira sredstva koja … /Govornica se ne razumije./ … , agencija iz 15% sredstava uprihodio prilikom prodaje, kupoprodaje predugovora i prodaje stanova da ih delegira prema jedinicama lokalne samouprave. Pozdravljam tu odluku jer mislim da to olakšava proceduralno i samu ponudu zemljišta prema agenciji. Pozdravljam također i odluku da se to obavi u roku od 60 dana odnosno u roku od 2 mjeseca da se ta sredstva transferiraju kao jedan prihvatljiv rok. Isto tako podržavam i prijedlog koji ste u istom članku u točci alinei 4. utvrdili, a to je da se sredstva za osiguranje uređaja komunalne infrastrukture i priključaka također sa 35% da se i ta sredstva usmjere prema jedinici lokalne samouprave. Međutim ovdje je izostalo kada? Dakle za razliku od 1. alineje gdje piše "u roku od 60 dana" ovdje ne piše kada pa to smatram jedan mali nedostatak je li? Možda vjerojatno u trenutku kada će se ići u izradu toga, ali dopustite da to kažem kao primjedbu. Što se tiče ovog dijela koji se odnosi na koji se odnosi na 20%, odnosno na povećanje vrijednosti i to dakako pozdravljamo jer znamo da su se neke stvari na tržištu bitno promijenile od trenutka kad se Činjenica je od 2001. kada je POS krenuo, otprilike u stanogradnji bitno su se promijenile. Promijenile su se, obuhvatile su i opće gospodarske i bankovne i tržišne uvjete na području stanovanja, promijenili su zahtjev promjene prilagođavanje propisa te u tom smislu treba pozdraviti svako poboljšanje tog propisa koji omogućava podživost sustava. U tom smislu je i promjena u pogledu maksimalne cijene zemljišta koje se povećava za 10% etalonske cijene je pozitivna i pozdravljamo ju, pogotovo što to u strukturi cijene ne mijenja bitno cijeli sustav. Međutim tu bih se sada osvrnula na članak 13. odnosno na članak 4. ovih izmjena, odnosno u osnovnom tekstu u konačnom prijedlogu članak 13. u pogledu predloženog članka 13. u alineji 1. stipulacija odredbi je gotovo identična osnovnom tekstu zakona. Jasno je tu da se radi o prilagodbi, o povećanju limita, spomenutog limita cijene sa 10% etalona na 20 te je vidljivo da to postavljeno u kontekstu cijene stana, odnosno da tako kupljeno zemljište ne može teretiti kvadratni metar korisne površine prodajnog stana za više od 140 eura po metru kvadratnom površine. Međutim kako se u nekoj zgradi grade i poslovni prostori jasno je da cijena zemljišta se ne bi trebala stavljati u relaciju sa poslovnim prostorima jer se poslovni prostori prodaju po tržišnoj cijeni, a isto tako i financira iz prodaje iz prodaje tog poslovnog prostora. Zato bih ipak jasnoće radi, trebalo dodati u odredbu na kraju alineju 1. i 2. da se to ne odnosi na dio cijene zemljišta koje se odnosi na poslovne i garažne prostore, jer su oni tržišni. Slijedom tog predmetnog trebalo bi možda ići sa jednim amandmanom, predložila bih da vi razmislite o tome, da vi date taj amandman. Dakle da ovo što se odnosi na zemljište da se ne odnosi na poslovne prostore i garaže. Što se tiče članka 28. vezano na ograničenje prodaje stana iz članka 28a. konačnog prijedloga zakona iz odredbe stavka 3. nije jasno vidljivo tko daje odobrenje za prodaju privremena. Kaže se u tom članku može se odobriti te se nadalje govori uz suglasnost agencije te opet nakon toga se govori o uvjetu. Trebalo bi pravno pojasniti ili bolje rečeno jasnije definirati tu odredbu, jasno je da tu prodaju bi trebalo odobriti prodavatelj, tj. APN. Nadalje je pitanje da li je za to odobrenje samo jedan uvjet da podijeli dobit ili ima još nešto. To bi trebalo jasno definirati u odredbama stavka 3. gdje se govori o iznimno i o roku od 10 godina. Što se tiče članka 18. dakle sada sam rekla one stvari koje su dobrodošle u izmjeni ovog zakona i koje pozdravljam, još bih samo vezano na zemljište i komunalni doprinos napomenula da je izostao ovdje vodni doprinos. Ja ga nisam vidjela da ste ga bilo gdje definirali. Što je sa vodnim doprinosom? Vi ovdje govorite u članku izmjena 3. govorite komunalni doprinos, troškovi uređenja komunalne infrastrukture, govorite i o cijeni priključka na komunalnu infrastrukturu, ali dopustite ne vidim nigdje vodni doprinos. Predlažem da razmislite pa da vidimo u amandmanima šta će biti. I sada da idemo na članak 18. dakle to je onaj kojem sam se protivila i prošli puta. Inače se slažem sa svojim prethodnicima još samo toliko, oko ograničenja prodaje na 10 godina. Moram priznati da je to meni u osnovi malo nejasno ili nedopustivo, jer ovdje se radi o kupnji u vlasništvo i kada vi nešto platite, bilo da plaćate na kredit ili da plaćate na na rate ili ukupnoj cijeni, nisam sasvim sigurna da li je to ustavno da vi tada kada ste nešto dobili u vlasništvo da vam netko ograničava i raspolaganje sa time. Meni se čini da to može biti gotovo i protuustavno. U svakom slučaju osobno mi je vrlo dvojbeno. Ne kažem da ne postoji mogućnosti da se to zloupotrebljava i nisam protiv da se zloupotrebljava ali ne volim niti pretjerano birokratiziranje procedura jer znamo da život nije birokracija i da u životu ima puno različitih situacija koje se ne mogu predvidjeti a koje mogu biti i opravdane da se stan proda i da se kupi novi. Tako da sam i na taj članak imala prošli puta primjedbe, a i vidimo i kolega je isto u svojoj raspravi danas to spomenuo. Naposljetku članak 18. s kojim se dakako ne slažem niti sam se prošli puta slagala. Dakle brisanje, to je članak 5. ovih izmjena kojima se briše članak 18. Naime time se ukida da građevinska tvrtka može dati tj. osigurati zemljište za gradnju stanova i graditi sama bez javnog natječaja. Naime uvjeti za to su da postoji interes za kupnju stanova, tj. da prodaja tih i takvih stanova je nesporna. Pa već ako postoji interes za kupnju u okviru limita propisanih zakonom, ne vidim razlog ukidanja tog članka. svi stanovi u Splitu npr. stanovi na Brodarici realizirani su na taj način i oko 400 obitelji je time riješilo svoj stambeni problem, a sada se ovime de facto onemogućava takav oblik prodaje toga. Dopustite mi da smo čekali da se gradska uprava Splita sama sa sobom nešto dogovori, danas bi tih 400 obitelji još uvijek čekalo rješavanje svog stambenog pitanja. Hoću reći da često puta neke stvari proizlaze iz nepozitivnih odnosa lokalne politike ili iz nekakvih sukoba na razini lokalne i državne politike, a žrtve toga su na kraju krajeva jedino građani. U pravilu građevinsko zemljište za izgradnju stanova POS-a osiguravaju jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine. Naime u cilju provođenja mjera za zadovoljavanje stambenih potreba i poboljšavanje kvalitete stanovanja svojih građana, jedinice lokalne samouprave utvrđuju i stambene potrebe te u skladu sa tim potrebama i svojim mogućnostima osiguravaju odgovarajuće građevinsko zemljište za izgradnju stanova. No, ako nema te mogućnosti dana je mogućnost da neka građevinska tvrtka koja u svom vlasništvu ima građevinsko zemljište sa ili bez projekte dokumentacije za gradnju, ponudi to zemljište agenciji za izgradnju POS-a time da ta ista tvrtka može onda i graditi stanove na tom zemljištu bez javnog natječaja, ali pod uvjetima propisanim zakonom. Osnovni uvjeti su odgovarajući tehnički i stambeni standardi uz limitiranu cijenu zemljišta i ukupnu prodajnu cijenu stana te da istovremeno postoji i odgovarajući interes za kupnju tih stanova pod prethodno definiranim uvjetima. U slučaju ako izgradnja stanova na određenom zemljištu u vlasništvu neke građevinske tvrtke mogući izrađeni odgovarajući projekt za gradnju, a isto tako postoji i interes za kupnju stanova pod definiranim cijenama i parametrima, tj. prodaja stanova je neupitna, nema nekih jačih argumenata da je ta ista građevinska tvrtka sama i ne izvodi te radove, naravno uz odgovarajuća jamstva te ukoliko je za to ovlaštena i osposobljena. Naime ta mogućnost da građevinska tvrtka koja je vlasnik zemljišta u skladu sa propisanim uvjetima sama izvodi radove te tako zaposli svoje proizvodne kapacitete i radnike, značajno povećava potencijalni interes te osobe da u okviru limitiranih cijena svoje zemljište i eventualno odgovarajući projekt ustupi za stanove POS-a. Stoga odlučujući faktor pri sklapanju ugovora o građenju bez javnog nadmetanja je ustupanje građevinskog zemljišta bez kojega ta gradnja nije moguća. Napominjem da je na listi potreba grada Splita u trenutku kad se radila lista, a mislim da je bio natječaj 3 mjeseca otvoren bilo negdje oko 900 i nešto zainteresiranih i kvalificiranih obitelji koji su podnijeli zahtjev i kojima bi zahtjev za kupnju takvog stana mogao biti odobren. Do danas smo kao što znadete realizirali svega 400 stanova u Splitu, kažem uz uvjet i to pod ovim upravo ovim okolnostima. Dakle, još uvijek 500 obitelji nije dobilo stanove jer eto brodarica je imala samo mogućnost od 400 stanova. Dakle, grad Split očito nema vlastitih mogućnosti da ponudi zemljište za posao u izgradnju ili ne želi. Ja ne ulazim u to, ali da postoji građevinske tvrtke koje imaju zemljište ja znam od "Mravinaca", od "Konstruktora" nadalje. Mislim ima puno građevinskih tvrtki u Splitu. se ne čuje./… Dobro. I tu bi se dalo raspravljati tko i gdje. I tu znamo šta, od .../Govornica se ne razumije./… nadalje. Dakle, samo hoću reći da je to jedan od modela koji je upravo funkcionirao tamo gdje nije funkcionirala jedinica lokalne samouprave iz bilo kojeg razloga. Dakle ne iz razloga što nije postojao interes za te stanove, nego iz razloga što se kazalo da takvog zemljišta nema. Dakle potreba postoji, ljudi stanove trebaju, a gradovi ili općine ne mogu to pružiti, tu mogućnost ne mogu pružiti. Evo toliko. Ne bih više duljila. Dakle ovisno o amandmanima koje ćemo vidjeti i ako će ih biti klub Hrvatske narodne stranke će to ili podržati ili neće. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite. **Peronja, Kruno (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo ministrice sa suradnikom. Upravo je ovaj Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji jasno je izrazio interes ako on postoji da ga prepoznaje jedinica lokalne samouprave i u suradnji sa agencijom da se može pristupiti izgradnji. Vrlo su jasno naglašene razlike u odnosu na prvo čitanje i prihvaćene korisne sugestije što se događa kada jedinica lokalne samouprave osigurava građevinsko zemljište, što ako ona osigurava uređenje komunalne infrastrukture i priključaka na infrastrukturu, naravno i plaćanje komunalnog doprinosa, što se događa ukoliko jedinica lokalne samouprave ne osigura dostatno građevinsko zemljište da i u tom slučaju agencija može reagirati. Naravno korisno je istaknuti da se upravo na ovaj način želi osigurati cijena metra kvadratnog stana uz povoljnije uvjete, ali i uz pristanak jedinica lokalne samouprave, općina i grada, jer vrlo je korisna odredba koja vrlo precizno kaže kada jedinica lokalne samouprave osigurava građevinsko zemljište agencija će od svake kupoprodaje stana osnovnog prostora, ili garažnog parkirnog mjesta u stambenom objektu isplatiti jedinice lokalne samouprave 35% od cijene građevinskog zemljišta, opet se poziva na ugovor koji je zaključen između agencije, jedinice lokalne samouprave i to će agencija isplatiti kad se naplati od kupca u roku od 2 mjeseca, dakle vrlo precizan, čvrst i siguran rok, ali i sigurnost i jamstvo da će jedinica lokalne samouprave upravo dobiti ono što je i dogovoreno. Također se vrlo jasno određuje i osiguranje troškova kada jedinica lokalne samouprave podmiruje komunalnu infrastrukturu i priključke na infrastrukturu, također vrlo precizno, 35% cijene komunalne infrastrukture i ponovno se ističe u trenutku kada su se i cijene na tržištu promijenile usklađuje se ovaj dobar Prijedlog zakona. Nije se ispustilo ni primijeniti odredbu kad je vrijednost komunalnog doprinosa koji investitor plaća prilikom dobivanja akta kojim se može graditi, onda će i tada također se platiti i uključiti u cijenu vrijednost koja ne može biti veća od 20% vrijednosti etalonske cijene građenja. Naravno teško je onemogućiti sve zlouporabe koje su se nedavno dogodile upravo na društveno poticajnoj na području grada Splita jer mnogo stanova je upravo koji su dobiveni po jednoj vrlo popularnoj cijeni od 980 eura usred grada preprodali za višestruko višu cijenu. Ova odredba koju se je brisalo, a koja kaže da bez obzira grad ili općina ukoliko je zainteresiran za takvu izgradnju on će joj naći zemljište, a tvrtka koja ima takvo zemljište, vlastito zemljište za potrebu izgradnja stanova ona neće moći bez javnog natječaja zaključiti ugovor o građenju. Vrlo precizna jasna odredba jer nemoguće je takvu vrst na drugi način isključiti iz zlouporabe koje se pritom javljaju. Tu treba biti također i oprezan. Da li mi želimo da uz svako veće, svaki ovakvom vrstom izgradnjom opuste i manja mjesta i gradove na području određene županije ili određene regije. Mislim da je ovo jedan vrlo dobar pristup kojim treba govoriti i o zabrani raspolaganja stanova u roku od 10 godina. To će se ubilježiti u zemljišne knjige, ali ukoliko se i želi doista prodati iz razloga što se odlaze u drugi grad, u drugo mjesto ili se želi na drugi način promijeniti stan onda se mora platiti cijenu i to razliku cijene između tržišne cijene u vrijeme sklapanja ugovora i prodajne cijene koja je zaključena. Vrlo jasno i razgovjetno i mislim da su ovo zapravo prave smjernice na kakav način usklađivati postojeće zakone sa trenutnim stanjem na tržištu, pogotovo cijena stanova koji su još uvijek deficitarni, ali mora se istaknuti jedino u najvećem gradu i u najvećim gradovima u Republici Hrvatskoj. Mnoga manja mjesta koja su željela graditi takvu vrst stanova nisu ih mogli prodati jer takvog odaziva i interesa nema. Zato ovaj Zakon i primjedbe zakona koje su nakon prvo čitanja mahom i prihvaćene i opet treba istaknuti da su se konzultirale i sa savezom, udrugom gradova, da je vrlo dobro reći da su provedene u najširem smislu rasprave kako bi se osjetilo na kakav način valja pripremati zakonske prijedloge koji doista odišu životom i životnom primjenom. lijepo. Ispravljam netočni navod kolege Peronje da su se, stanovi su se dobivali u Splitu. Ne, stanovi su se kupovali u Splitu. Dakle u ovom programu se stanovi ne dobivaju.

na uštrb toga što se u gradove useljavaju ljudi. Međutim ovaj program poticajne stanogradnje nikad ni u jednoj jedinici lokalne samouprave kod raspisa natječaja nije išao na novo stanovništvo nego je uvijek išao na ono stanovništvo koje već 10 i više godina živi u tim gradovima ali bez riješenog stambenog pitanja. Dakle ne može se reći da se tu radi o iseljavanju. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Krunoslav Markovinović. … /Upadica se ne

po metru kvadratnom za razliku od recimo Žnjana gdje je 2800, to je velika razlika u svemu. Naravno da poticajne mjere trebaju postojati upravo da se brže i kvalitetno povežu sjedišta određene regije ili županija sa udaljenijim gradovima i to u dva smjera kako bi se omogućilo da se ostane živjeti a raditi se može i u tim većim središtima. Stoga vrlo oprezno sa ovakvim poticajnim mjerama koje samo daju mogućnosti onima koji žive u velikom gradu i koji su došli zadnjih 10-tak godina u veliki grad živjeti, našli su posao i nisu se više htjeli vraćati iz mjesta odakle su stigli.

naime gledajući stavak po stavak ovog predloženog zakona vidimo da zapravo je ovdje prihvaćeno sve ono što smo ranije predlagali. Međutim neke stvari bih htio istaknuti. Lokalna zajednica sigurno je zainteresirana za izgradnju POS stanova jer POS stanovi … /Govornik se ne razumije./ … ipak su jeftiniji nego stanovi na tržištu. Jasno da je to nekakvo, mogao bih reći nekakva sredina između onog vremena kad su se stanovi dodjeljivali, a i stanarska prava i slično, kada je Zagreb zapravo bio zakrcan sa malim jednosobnim, jednoiposobnim ili eventualno malim dvosobnim stančićima i skupih stanova koji su momentalno na tržištu. Ovdje je, dobro je da ovdje Ministarstvo odnosno Vlada ulaže svoj dio sredstava. Dobro je da ovdje također i lokalne zajednice sudjeluju, a neki na sreću, nažalost mi nemamo takvu sreću, ako neki na sreću imaju zemljište koje mogu jasno dati za POS izgradnju dok evo ovdje je sad dobro napravljeno da se u jednoj mjeri može nadoknađivati sredstva za kupnju građevinskog zemljišta tamo gdje ga nema. Također isto tako i za izgradnju i priključke na infrastrukturi. Ovdje još dvije stvari sam htio istaknuti. Naime jedna od njih je u svakom slučaju zaštita od otuđenja takovog stana što je jako dobro. Jer taj stan ipak je bitno jeftiniji od drugih stanova na tržištu pa na ovaj način to se sprečava. I drugo da se sve one manipulacije koje su bile sa firmama koje su ulagale vlastito zemljište, dobivale posao bez natječaja da se to spriječi. činjenica kad govorimo o POS-u malo zbunjujemo ljude, možda bi trebalo malo ljudima reći jer kratica imate jako puno. Recimo POS, HNS, DORH, USKOK, MUP i slično, dakle ima puno kratica koje ljudima treba objasniti zašto ovo spominjem? Zato jer ako se malo vraćamo u bližu povijest onda vidimo kolike su manipulacije i koliko je malverzacija bilo upravo sa POS stanovima. Ne samo, ne samo što je nadležno Ministarstvo Radimira Čačića to shvatilo kao poticajnu mjeru za različite manipulacije nego su se redala i interesantna događaja. Naime poslovi su se dobivali bez natječaja, to znamo da je riječ o Cresu recimo gdje je 9 milijuna išlo bez natječaja. Najveće poslove dobivale su firme resornog ministra Čačića. Evo Špansko imamo primjer i ne samo izgradnju nego i projektiranje a da pritom nije bilo ne samo građevinske dozvole nego ni izvedbene projektne dokumentacije, troškovnika i slično. Govorim zato jasno da bi to u budućnosti izbjegli. Posebno interesantna priča je o svinjogojskoj farmi u Sesvetama gdje su se dijelili poslove … /Govornik se ne razumije./ … zemljišta koje nije bilo čak ni u vlasništvu APN-a, dakle bilo je u tuđem vlasništvu. A i dan danas vidimo da je, do koje mjere je u tuđem vlasništvu jer danas tamo gradi netko drugi. izvedeni stanovi bili su jeftiniji, ali izuzetno loše kvalitete pa su stanari, kupci godinama pokušavali reklamacijama popraviti nedostatke uglavnom bezuspješno. Ovdje bili su veliki članci opet o zgradi na Cresu, u Španskom i slično tamo o kvalitetu gdje je voda curila unutra, odvodnja nije riješena u zgradama i slično. Dakle u neke zgrade, velim stanari su čak i odbijali useliti. Kao slučajno najčešće su i projektanti izvođači opet bile tvrtke grupe "Coning". Evo recimo ono što se događalo aneksima. Aneksi su zapravo kod ugovora jako bitna stvar. A nažalost čak i istražno povjerenstvo nije sve anekse valjda imalo uvid u sve anekse i, pa se došlo do tog da na primjer u POS zgradi što je meni neshvatljivo na otoku Cresu najedanput firma "Coning" izvođač postaje vlasnik dakle bez natječaja, bez ičeg 29 garaža i 3 poslovna prostora. Prvo zašto u POS zgradama su uopće ugovoreni poslovni prostori? Ali dobro, šta je tu je. Drugo, znamo što znači garažno mjesto na otoku. Znam da zlata vrijedi, ne znam, na otoku Rabu i Cresu i drugdje svako garažno mjesto. Prema tome postati vlasnik tolikih garaža za ništa, za ništa novaca to je vrlo interesantno jer te garaže sigurno su poslije itekako dobro preprodavane. Mislim evo kolega gradonačelnik bivši Raba gleda isto ali znam da je i zgrada POS-ova na otoku Rabu bila izvrgnuta ruglu ne samo zbog onih rešetki koje su tamo bile nego opet zbog jako loše izvedbe. Mislim da izgradnja POS stanova nije bila ni loša. Ljudi su to dočekali rado, ali ideja je najvjerojatnije krenula još valjda u Izraelu tamo 1991. gdje je već navedena firma gradila ja mislim evo ga 1294 valjda POS stana u Izraelu i gdje je opet opjevana grupa "Coning" ostala dužna i Izraelcima 8 i po milijuna dolara ali i tvrtki "Zagorju" 170 milijuna kuna. Prema tome, nisu bolje baš prošle ni naše firme, dobar dio naših firmi također je stradao kod izgradnje POS stanova, ako nije bio povlašten. Evo vidim da kolega Korenika hoće doći do riječi, pa ja prestajem. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovana zastupnica Alenka Košiša tako bih mu ispravila netočni navod kad je rekao da vezano na svinjogojsku farmu i neriješeno zemljište, svinjogojska farma je zemljište koje je riješeno sa gradom Zagrebom bilo, kao što znate kroz predugovor koji ima težinu ugovora. To je što se tiče ispravaka.

tekstilci nego su gradili građevinari. Dakle, kvaliteta stanova u POS-u je upravo odraz naše građevinske industrije, odnosno našeg građevinarstva. Dakle oni su jednako tako dobri i loši kao i oni drugi stanovi koji se nalaze na tržištu, samo ne tada po 900 eura, nego tada po 3 tisuće eura. Možda sa video nadzorom, ali vjerujte mi da video nadzor ne čini kvalitetu gradnje. Što se tiče pak prodavanja poslovnih prostora i garaža, a koje ste spomenuli u kontekstu Cresa, željela bih vam reći samo jedan detalj, da u stanovima koje sam naslijedila u zgradama koje su bile stambeno poslovne iz programa stradalnika Domovinskog rata, da smo jedno četiri godine muku mučili da bismo poslovne prostore koji su bili u tim zgradama prodali. Ne znam koliko natječaja smo napravili, dakle za Dubrovnik, za Hladnicu, za Zadar, za ine objekte na raznim destinacijama u našoj zemlji. Dakle, nitko nije živ bio zainteresiran za kupnju tih poslovnih prostora, a niti za kupnju tih garaža. Dakle, mi smo ovdje riješili ono što je urbanizam pretpostavio, dakle urbanizam je rekao da moraju biti poslovni prostori, a da bi se tog balasta riješili mi smo praktički to uvalili građevinskim tvrtkama da one to dalje, a ne da država to mora prodavati. Toliko. Hvala. Pa evo kolegica Čičin-Šain stvarno je bila u nepovoljnom položaju moram priznati jer gdje god je bilo napisano ministar Radimir Čačić to je pisalo u zamjenu Alenka Košiša Čičin-Šain. Dakle gospodin Čačić nije potpisao ni jedan od tih ugovora i ja vjerujem da kolegica i zapravo mora braniti jer je ona to sve potpisala. Što se kvaliteta tiče firma koja preuzima bila ona inženjering firma kao što je "Coning" firma preuzima izgradnju, mora odgovarati i za građevinske radove. Ne možemo sad reći e "Coning" dobiva posao, ja ću uzeti, ne znam na cesti ću pokupiti par ljudi ajde vi gradite. E sad oni ne znaju graditi pa ja nisam kriv ovdje. Tako Tako da to u svakom slučaju nije točno. Što se tiče kupnje prostora, vjerujem da je dio prostora ostao neprodan, slažem se, ali 29 garaža na otoku Cresu opet tvrdim ima veliku, veliku vrijednost i drago mi je evo, moram pohvaliti "Coning" nitko ih nije htio pa su oni to primili kao poklon, vjerojatno uz zahvalnost ministarstvu. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Poštovani zastupnik Marko Širac, replika. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice. Kolega Markovinović u svom izlaganju opisao je niz nepravilnosti koje su se dešavale prilikom realizacije programa POS u proteklom vremenu, tj. za vrijeme bivše koalicijske Vlade. Mislim da je trebao i istaći odlučujuće razloge zašto je ova Vlada predložila da se odredbe članka 18. brišu, zapravo brisanjem tih odredbi onemogućava se više dodjela posla direktno onome koji ima zemljište. Taj koji danas raspolaže zemljištem, koji je vlasnik zemljišta, a on je građevinski poduzetnik ili pravna osoba ili firma, kad ovaj Zakon stupi na snagu on više šanse neće imati da sa agencijom sklopi ugovor direktnom pogodbom. On mora ići prvo zemljište mora prodati agenciji, a drugo mora ići ako želi izvoditi radove kao i svatko drugi na tržište. Nego, kolega Markovinović bilo bi dobro da vi nama objasnite kako su se to izvođenje tih radova, vi ste u to kroz ono povjerenstvo duboko ušli, u ime naknade za izvođenje radova davali vrijedni poslovni prostori i vrijedni stanovi.

Nego bilo je drugih interesantnih stvari. Bilo je recimo da u jednom trenutku izgradnje, opet u aneksima, a neki ugovori su imali po 7 aneksa. U jednom trenutku firma "Coning" postaje kreditor države, dakle ministarstva. Pa onda sljedećim aneksom se to miče. Pa onda idućim aneksom opet firma "Coning" postaje kreditor, jasno uz uvjete koji su vjerojatno bili dogovoreni, koji su odgovarali. Ja vjerujem da POS stanove ćemo još malo razgovarati o POS stanovima, vjerojatno i kad jedna druga firma ovdje bude izlagala o svojim gradovima, to je, vidim da smo ulazi u dnevni red državno odvjetništvo pa tamo će biti posla jer za sve POS stanove mislim da godina dana je bila malo vidim, a državno odvjetništvo još nije reagiralo, znači da bar jedno dvije, tri godine ćemo trebati. Ja se nadam u ovom mandatu da ćemo i to raščistiti. Hvala.

pohvalnih ili konstruktivnih dijelova. Prvo zahvaljujem se s obzirom da sve ove izmjene i dopune u što se odnosi na Zakon o poticajnoj stanogradnji upravo podcrtavaju svrsishodnost ovog modela, opravdavam njegovo postojanje i konačno se dokazuje da je društveno koristan i to je praktički, dobiva priznanje i pravo građanstva činjenicom da se ide u izmjene i dopune tog Zakona jer očito je ova Vlada shvatila da je ovo jedan dobar model kojeg treba nastaviti. Na žalost moje su primjedbe vezane na dinamiku. Ja mislim da će model biti dobar onda kada se dinamika pojača onoliko koliko se pokazuju potrebe. Dakle, ako postoje gradovi sa tisuću i nekoliko tisuća zahtjeva za rješavanje stambenih pitanja ljudi koji u tim gradovima žive preko 10 godina mislim da je to dovoljni argument da se tim ljudima omogući da žive u tim gradovima, pogotovo što su to često puta mladi ili mlađi ljudi koji na kraju krajeva i svoj posao i egzistenciju i život vežu za te gradove pa mislim da ih je bolje zadržati kod kuće nego recimo da ih uputimo u Ameriku ili neke druge zemlje gdje se takvi obrazovani građani često puta nađu. Što se tiče POS-a on je svakako poželjna konkurencija građevinskoj eksploziji koja upravo koristeći deficit stanova vrtoglavo diže cijene i to na račun i o trošku očajnih građana. Često puta tu se radi o novcu koji se na kojekakve načine uspio, steknuo za vrijeme privatizacije i mislim da takav često puta u toj građevinskoj konjukturi upravo taj novac vrlo upitno stečen u privatizaciji posluži i služi za daljnje razvijanje građevinsku ekstenziju iz čega se onda još stvara i daljnji novac, dakle svi skupa to mahnitanje cijena stanova na tržištu pogotovo u velikim gradovima je nešto čemu bi ovo ministarstvo trebalo stati na kraj, naravno ne samo birokratski da se definira nego da se vidi pod kojim uvjetima rade firme itd. Dakle, licenciranje to znamo da ste već prošli. Međutim, htjela bih se ipak upravo u toj činjenici što se tu ustvari zadire u jedan vrlo unosan biznis građevinarstva upravo u toj činjenici leži i višestruka opstrukcija POS-a i to kroz niz godina, tako da kažem da sve ove ili uglavnom veći dio ovih promjena u zakonu smatram pozitivnim, pozdravljam ih i vjerujem da su na pravom tragu. Dakle, kao što sam već ranije rekla pozdravljam i poskupljenje zemljišta sa 70 eura na 140 eura po metru kvadratnom stana iz razloga što upravo u gradovima u centrima visoke urbanizacije imamo situaciju da je cijena zemljišta vrlo visoka, međutim su tamo obično niži komunalni doprinosi i obrnuto tamo gdje je zemljište jeftinije znači na perimetru gradova tamo obično nema komunalne infrastrukture, treba ju izgraditi pa su cijene komunalne strukture skuplje, veće. Ipak bi radije HNS vidio da je umjesto linearnog povećanja od 70 na 140 da se išlo ipak temeljem procjene porezne uprave iz jednog razloga što bih spomenula da je bilo i onih gradova i onih općina, neću ih imenovati, koji su se odrekli cijene zemljišta odnosno koji su dali zemljište badava za izgradnju stanova iz modela poticane stanogradnje jer su shvatili upravo ti inteligentniji gradonačelnici da je u tom modelu i mogućnost rješavanja stambenih potreba njihovih građana. Dakako, tu se radilo naprosto, ništa nije u životu badava pa ni to zemljište nije badava ali ide na teret ostalih poreznih obveznika tih jedinica. međutim, upravo u tom segmentu leži i onaj mali dio socijalnoga koji se u POS-u uvijek spominje iako se često kaže da POS nije socijalni program i nije jer se tu stanovi kupuju. Međutim, ovako izbalansiranom cijenom on u sebi ima elemente socijalnoga i pomaže ljudima da riješe svoju egzistenciju. Kao što sam već rekla ono što su nedostaci odnosno što smatram da nije dobro napravljeno ovim izmjenama i dopunama, izuzmimo ovaj vodni doprinos, ja bi vas još jedanput upozorila na njega. Mislim da je krivo da ga niste uvrstili unutra, ali ono suštinski na što se osvrćem je dakako pitanje raspolaganja svojim vlasništvom odnosno ograničavanja raspolaganja vlasništvom kad kupite. Mislim da to nije dobro jer se ne zna niti što je to stvarna tržišna cijena, tko utvrđuje tu tržišnu cijenu, da li je to cijena porezne uprave, da li je to cijena od oka, tko daje suglasnost, da li je to agencija, kaže se da ona može. Ima tu još dosta nejasnoća u tom članku 28.a odnosno u novom članku ovih izmjena broj 7. I napokon, ukidanje mogućnosti da građevinska operativa može svoje zemljište ponuditi za izgradnju stanova iz poticane stanogradnje, mislim da ta odluka nije dobra bez obzira na ovako jedno žuvijalno vehementnu raspravu kolege Markovinovića koji nažalost ovu stvar gleda samo iz jednog negativnog kuta. Ja bih dala niz primjera upravo suprotnog karaktera vrlo pozitivnih primjera gdje opstrukcijom lokalne uprave nije bilo iskazano mogućnost izgradnje stanova iz programa POS-a a interes je postojao. Dakle, interes, građane koji su zainteresirani bili smo imali a inertnost ili opstruktivnost jedinica lokalne samouprave nije doveo do toga da je ta jedinica iznašla zemljište i da ga je ponudila za tu gradnju. Upravo iz tog razloga mislim da je mogućnost da se javi građevinska tvrtka da svoje zemljište često puta su to uglavnom skladišni prostori koji tvrtci više ne trebaju jer su se uvjeti rada promijenili da tako svoja zemljišta ponudi za izgradnju. Naravno da tu nešto mora biti interes jer interes nije u onoj cijeni za koliko će ona prodati to zemljište APN-u jer ta cijena je ionako minimalistička uglavnom nego je tu interes upravo u činjenici da zaposli svoju operativu na dvanaest, dvadeset četiri ili osamnaest mjeseci koliko će se dugo to graditi jer ta zaposlena operativa koja ne donosi neku posebnu dobit ali dakako donosi barem onu tzv. nulu, znači imaju zaposlene ljude, ljudi mogu dobivati plaće itd. Primjer toga kolega Markovinović ja bih vam istaknula i ministrica će vam ga vjerojatno kasnije iza sjednice pojasniti je recimo slučaj u Šibeniku gdje je tamo gradila tvrtka "Lavčević", ili na Bilom Brigu gdje je isto gradila tvrtka "Lavčević". Dakle, radilo je puno razno raznih građevinskih tvrtki i to ne onih koje su nastale jučer, tzv. novokomponirane građevinske tvrtke od fikusa ili klavira ili jedne osobe nego gdje su gradila građevinske tvrtke koje su od davnina građevinske tvrtke u ovoj zemlji. Prema tome, te tvrtke su uspjele svoju operativu upravo zaposliti i hraniti ljude na takvim gradilištima. Dakle, sve ovo što ste vi govorili u prilog dakle negativne percepcije ovog članka ja vas moram demantirati i reći da niste u pravu, da je ovaj članak upravo bio dobar i da je rješavao ono što sada neće biti rješivo a to je ta jedna tvrda, vrlo često i ograničena birokratska struktura nižeg ranga političara u jedinicama lokalne samouprave. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je poštovani zastupnik Marko Širac. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegica Šain je navela nekoliko netočnih navoda a ja ću pokušati ispraviti samo dva koliko mi vrijeme dozvoli. Prvo, ovim zakonom se ne određuje cijena zemljišta 140 eura po metru kvadratnom niti 980 eura za kvadrat stana. S ovim zakonom se određuje gornji iznos cijene, znači maksimalni iznos. Može biti on i 60 eura po kvadratu metra, može biti jednu kunu. Što se tiče ograničenja raspolaganja vlasništvom, svoje zemljište, svoj stan prodati. Međutim ovim zakonom se ograničava švercanje sa tim stanom. Ja se ili netko drugi prijavim da sam socijalno ugrožen, dobijem stan i onda ga drugi dan prodam duplo toliko jer je tržišna cijena gotovo duplo veća svagdje u tim velikim gradovima gdje se gradovi grade. hvala gospodine predsjedniče. Pa evo netočan, netočna tvrdnja je kolegice da je bila opstrukcija POS-a kroz nekoliko godina. Ma nije točno. Promijenili su se uvjeti i zbog, bankarski uvjeti prije svega. Bankovni krediti postali su vrlo, vrlo povoljni i mnogi su se okrenuli zapravo prema građevinskim firmama koje su radile kvalitetno, koje su mogle u kratkom roku zapravo napraviti stanove. Drugo, drugi ispravak nije točno da gledam sve iz negativnog kuta. Naime u koji god kut stanem vidim isto. A iz svakog kuta se vidi da zapravo tvrtke premijerskog kandidata gospodina Čačića jednostavno nemaju posla. Evo po prvi put vidimo 2005. jedna je čak i likvidirana tvrtka. Kako to da nije likvidirana nijedna za vrijeme dok je bio gospodin Čačić ministar? Hvala. … /Govornika se ne razumije./ … da se radi o povredi članka 209. željela bih vas zapitati gospodine predsjedniče u prvom dijelu gospodina Markovinovića o kojem se ispravku netočnog navoda radilo i?

Gospodine predsjedniče, ispraviti ću jedan navod od kolegice kog je spomenuo već kolega Širac. Radi se o tome da je kolegica rekla da se ovim, uvođenjem zabrane otuđenja stana unutar 10 godina ograničava vlasništvo. To nije točno jer u u momentu dogovaranja i sklapanja ugovora taj budući kupac još nije vlasnik. On samo prihvaća kondicije iz ugovora. Pa ako mu odgovaraju prihvatiti će ih, ako mu ne odgovaraju neće ih prihvatiti. Prema tome u tom času on još nije vlasnik i ne mogu mu biti ugrožena vlasnička prava. poštovani gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege kolege su već u najvećem dijelu rekli sve ono što je bitno vezano za ovaj zakon pa bih i ja ukratko naravno afirmativno želio podržati izmjene i dopune Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji i te izmjene su na neki način rezultat dosadašnjih uočenih problema i one su prijedlozi na koji način te eventualno do sada uočene nedostatke otkloniti. Ono što mislim da je bitno reći da je POS svakako od samog svog početka dao rezultate i riješio je naravno puno stambenih pitanja prije svega socijalno ugroženih obitelji. Mislim da je dobro da se dio sredstava za nabavu građevinskog zemljišta, izgradnju komunalne infrastrukture koja je dužna osigurati ili bila dužna osigurati jedinica lokalne samouprave sada u iznosu od 35% vrijednosti tih ulaganja omogućuje vratiti jedinice lokalne samouprave. Često smo imali situaciju da su jedinice lokalne samouprave bile u teškoj situaciji, financijskoj naravno u proračunu kad su tu obvezu trebale izvršiti i dakle teško im je bilo zatvarati te financijske konstrukcije. Ja bih bitno dvije točke spomenuo koje se sada mijenjaju, nadopunjuju odnosno međusobno ih povezao. Činjenica je da sa ovom dosadašnjom cijenom do 70 EUR-a po kvadratnom metru nije bilo moguće uvijek na tim tržišnim principima naći dovoljne količine građevinskog zemljišta za izgradnju stanova POS-a i sa povećanjem na 140 ili do 140 EUR-a po metru kvadratnom. Mislim da će se ipak kudikamo kvalitetnije nego do sada moći taj problem riješiti. Poglavito mislim da će se i kupci takovog zemljišta odnosno investitori na, POS-ove stanove morati više orijentirati izvan strogih gradskih centara ili u manja mjesta jer je tamo naravno i cijena građevinskog zemljišta niža. Ali rekao bih još nešto. Mislim da je i na taj nedostatak građevinskog zemljišta utjecale su upravo u nekim sredinama i građevinske firme koje su znale da u pojedinim sredinama treba stanovati. Da postoji interes za POS-ove stanove. Znale su da su ograničeni resursi što se tiče građevinskog zemljišta i naravno vođeni tržišnom logikom kupile su na vrijeme to građevinsko zemljište i onda su na neki način investitore i državu doveli u ovu situaciju da moraju u naknadnim ugovorima kod ugovaranja izgradnje POS-ovih stanova upravo te firme na svom vlastitom zemljištu graditi POS-ove stanove. Mislim da je tu u praksi bilo dosta manipulacije, da je bilo umjetnog stvaranja nedostatka zemljišta i sa druge strane pritiska zainteresiranih obitelji za POS-ove stanove i držim da je pogođen ovaj prijedlog kojim se ukidaju odredbe članka 18. koji je omogućavao da tvrtke koje daju vlastito zemljište za potrebu izgradnje stanova u programu POS-a bez javnog natječaja zaključe ugovor o građenju. Ja vjerujem da ćemo sa novom cijenom povećanom zemljišta moći naći dovoljno zemljišta za izgradnju POS-ovih stanova. I ova zadnja stvar koju sam i kod ispravka netočnog navoda komentirao zabrana otuđenja stana unutar roka od 10 godina koja se sada uvodi, ja držim da je neophodna. Kad bi svi bili korektni i pošteni onda zakone ne bi trebalo niti donositi. Ali mislim da zakonima trebamo spriječiti one koji žele manipulirati. Razmišljajući malo o ovoj situaciji ja sam pokušao napraviti jednu računicu koja vjerojatno ima u sebi i stanovitih nedostataka ali kaže sljedeće: "Netko može kupiti u Zagrebu POS-ov stan od 80 kvadrata po 900 EUR-a kvadratni metar i taj trošak mu je 72 tisuće EUR-a". Teoretski već sutradan može taj stan od 80 kvadrata prodati reći ću manju cijenu nego što objektivno jeste po 1500 eura za metar kvadratni i dobit će 120 000 eura. Razlika je 48000 eura. Ali on time stiče gotovinu od 120 000 eura. Dođe kod mene u Karlovac i kupi stan od 60 kvadrata po 1000 eura i ostane mu čisto 60000 eura u džepu naravno uz onaj ranije preuzeti kredit ali koji je također po beneficiranim uvjetima i što se tiče rokova i što se tiče kamatnih stopa. Zbog toga mislim da je ova odredba itekako dobro došla i podržavam i tu odredbu i čitav prijedlog zakona. Hvala. Hvala. Ispravak netočnog navoda poštovana zastupnica Alenka Košiša Čičin-Šain. **Košiša Čičin-Šain, Alenka (HNS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Kolega Jelkovac, ispravila bih navod kad ste rekli da su građevinske tvrtke kupovale zemljište, te su stvarale situaciju da toga zemljišta nema. Naime, ja bih vam željela reći da prvenstveno ono što je u takvim sredinama je da postoji interes za kupnju stanova. Čim su gradovi veći, deficit zemljišta je veći. Dakle, nije stvar u tome da je netko kupovao zemljište, nego je naprosto shvatio da je konjuktura takva da potreba postoji, da potreba postoji, a svoje zemljište ima. To je prvi ispravak netočnog navoda. Drugi ispravak netočnog navoda odnosi se na ovaj primjer koji ste dali za kupnju 72 000 u POS-u kupljen stan u Zagrebu. Preprodan sutradan za 120 000 i odlazak u Karlovac. vraća se, sredstva se vraćaju, isplatom se sredstva vraćaju natrag državi. Dakle, onoliko koliko je država uložila toliko se vraća. U drugu ruku, ne možete sutra otići u Karlovac i tamo kupiti POS-ov stan jer ste već svoje pravo konzumirali, a konzumirali ste ga činjenicom da ste bili deset godina prijavljeni u Zagrebu. Dakle, ne možete ako ste sutra došli u Karlovac nećete biti deset godina prijavljeni. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika. Poštovana zastupnica…

Poštovani zastupnik Miroslav Korenika. Replika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa govoreći kolega Jelkovac o manipulacijama zemljišta ja ću vam dati primjer Varaždina, jer vi kao optužujete, a ne znate koga optužujete. Primjerice, na području Grada Varaždina najveći komplekse zemljišta su kupili tajkuni koji su slučajno ili ne iz HDZ-a. A da, da, da. Samo vi pričajte nemoguće, a uz to i firme koje grade stanove POS-a na području Grada Varaždina su ili su predsjednici uprava ili su vlasnici ili suvlasnici isto članovi HDZ-a, nemojmo onda okrivljavati nekoga jer vidim bez namjere da branim gospodina Čačića jer nemam razloga za to. Ali imam osjećaj da vi orkestrirano koristite priliku da napadnete gospodina Čačića. Neka ga brane članovi njegove stranke i on sam. Ali činjenica da govoreći kako grad Varaždin može dati zemljište za POS na relativno atraktivnoj lokaciji u širem središtu grada. To je samo stvar onih gradova i njihovih uprava koje nalaze ili ne nalaze interes da se kvalitetni stanovi možda grade u širem središtu grada ili je možda razlog i tome da nije to dao Čehok, nije gospodin Čehok Grad Varaždin. Čini mi se da zaboravljate da je Grad Varaždin ipak nešto malo šire nego što gospodin Kramarić priča. Pred koji mjesec ga je kudio, sad ga naglo hvali. Ali znači, činjenica je da ne možemo za manipulacije zemljištem stalno jedne te iste kriviti. Dajte prvo malo balvane iz svojih očiju skinite. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku poštovani zastupnik Vlado Jelkovac. Ja zaista ne znam gdje je kolega Korenika pročitao HNS i gospodina Čačića. Stvarno da vam budem iskren nisam razmišljao o nekim pojedinačnim tajkunima, nego sam pokušao govoriti generalno. A eto u nastavku još samo da vam kažem jednu svoju zabrinutost. Čudi me kako to da baš u Varaždinu gdje HDZ nije na vlasti su neki kako vi kažete HDZ-ovi tajkuni pokupovali zemljište, a u cijeloj ostaloj Hrvatskoj su to HNS-ovi ili SDP-ovi tajkuni.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Eto, ja vam zahvaljujem na tome što ste podržali ovaj naš prijedlog zakona. Ono što bih htjela odgovoriti u ime SDP-a klubu je rečeno da kad će se određivati tržišna vrijednost stana. Tržišna vrijednost stana se određuje danom potpisivanja ugovora. Kao što vi vjerojatno i znate, radi se prvo o predugovoru i nakon toga se rade ugovori. Danom potpisom ugovora utvrđuje se i tržišna vrijednost stana i na to se stavlja plomba sa tim iznosom, tako da ako netko želi kupiti, prodati taj stan. On će morati namiriti tu tržišnu vrijednost stana. Prijedlog da se primjenjuje ne po ovom zakonu, nego da ne ide po starom zakonu nego po ovome po izmjenama i dopunama, a ukoliko ide u prilog kupcu to nikako ne možemo prihvatiti radi toga jer sam već i rekla da ne treba gledati samo interes pojedinca, treba gledati i interes države. Ovdje država i jedinica lokalne samouprave itekako snose dobar dio sredstava, a osim toga i ravnopravnost u odnosu na ostale građane. Svi oni koji su po dosadašnjem zakonu uzeli stan, kupili stan napravili su pred ugovor. Znači, oni mogu ići na temelju ugovora kad će sklapati pravi ugovor, kad će stanovi biti gotovi odnosno pri kraju. Što se tiče članka 18. bilo bi jako dobro da tog članka nikada nije ni bilo, jer onda bi vjerojatno ministarstvo, odnosno APN kupio u Splitu zemljište, a ne bi to zemljište dozvolio da kupi Kerum pa nakon Keruma Dalconing pa da se s njima ugovori izvođenje radova na temelju članka 18. i da nakon toga dan danas Grad Split vodi sudski postupak sa Dalconingom. primjer Varaždina koji me je gospodin Korenika sada potaknuo i mislim da je to nužno reći, a to je da je za Grad Varaždin situacija išla tako da je država Gradu Varaždinu dala besplatno zemljište. Grad Varaždin je prodao zemljište Koningu, a Koning je temeljem članka 18. gradio POS-ove stanove i prodavao naravno putem APN-a ljudima. Prema tome, ne želimo da nam se to ikada više dogodi i mi ni u kom slučaju ne možemo prihvatiti to da vraćamo, članak 18. i da pojedine građevinare stavljamo u situaciju koja im jednostavno nije primjerena. I samo još jednu stvar. 906 stanova je bilo u manjim sredinama. Od toga je kupljeno po listi 287 stanova. Ostale stanove smo morali kupiti za stradalnike radi toga jer ih nitko nije žalio. A ono što je bivše ministarstvo ugovorilo, iako to nikada nije smjelo, nego APN 576 stanova su građevinari odustali temeljem članka, a kupili su, mislim krenuli 18. radi toga jer na tim područjima nije bilo niti lista, a cijene su bile takve koje su ti građevinari utvrdili doduše do maksimalne vrijednosti od 910 eura koje jednostavno nitko u malim sredinama nije uspio kupiti. Znači 576 stanova se odustalo. Prema tome, nema nikakvog razloga da se temeljem, da se članak 18. ostavi i da dalje vrijedi. APN treba graditi, jedinice lokalne samouprave trebaju putem natječaja kupiti zemljište, jedinice lokalne samouprave isto to mogu napraviti ako nemaju svojeg zemljišta i sigurna sam da će na taj način POS ići dalje. Hvala lijepa. Ispravljam netočni navod koji glasi ovako bilo bi jako dobro da do tog članka, da tog članka nikad nije ni bilo. Ja bih vas poštovana ministrice željela podsjetiti da je APN išao dva puta na licitaciju da bi kupio zemljište na brodarici. Pa to ispravljam, taj navod. …/Upadica se ne čuje./… Gospođo ministrice, samo bih vaš željela malo osvježiti vam memoriju što se tiče natječaja vezanog na prodaju zemljišta koje je bilo tvrtka u stečaju pa je kupio "Kerum" APN je bio dva puta na tom natječaju pa je cijena bila preskupa u odnosu na 70 eura koliko je bilo definirano programom. Vlada darovala vojarnu u Križanićevoj ulici sa svim zemljištem i činjenica je da su zajednički gradili stanove POS-a "Coning" i "Zagorje" koje je već bilo spominjano u kontekstu propasti i svega ostaloga, nije kupio samo "Coning" zemljište nego zajednički "Zagorje" i "Coning". Zbog prave istine da se ipak zna.